Nastavljamo sa popodnevnim radom sjednice. 16. Konačni prijedlog Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 602 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona, članak 155. do 157. poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, za pomorstvo, promet i veze i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državni tajnik Dražen Breglec. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvažene gospođe i gospodo saborski zastupnici. Dozvolite da u nekoliko minuta iznesem najvažnije elemente vezane za Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu i posebno vezano na razlike između prvog i drugog čitanja ovog zakona. Podsjetit ću, prvi korak u procesu usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa europskim temeljem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju bio je na području željezničkog zakonodavstva Zakon o željeznici iz 2003. godine koji je u primjeni od 1. siječnja 2006. godine. Temeljno načelo po tom zakonu je ustrojavanje željezničkog sustava na principu razdvajanja željezničke infrastrukture od željezničkih operacija odnosno prijevoza i vuče

donesen je 2005. također i Zakon o podjeli trgovačkog društva "Hrvatske željeznice" čime se realizirala potpuno nova organizacija Hrvatskih željeznica u komercijalno orijentirane prevozničke tvrtke. Što se tiče Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu osnovni tekst do sada važeći je donesen 1992. godine i pretrpio je dvije izmjene iz 2003. i 2004. godine. Prijedlog teksta novog Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu usklađen je s novim domaćim zakonskim i podzakonskim rješenjima u području željeznice te sekundarnim izvorima prava U zakonu se transponiraju dijelovi materijalnih odredbi direktive o sigurnosti u željezničkom prometu kao i oblik direktive o interoperabilnosti sustava željeznice za pruge velikih brzina i konvencionalne pruge. Zakonom je temeljem direktiva Europske unije predviđeno ustrojstvo tri tijela, tijelo nadležno za sigurnost koje će biti neovisno nacionalno tijelo nadležno za reguliranje, upravljanje i nadziranje cjelokupnog sustava sigurnosti željezničkog prometa. Tijelo nadležno za sigurnost osnivat će se kao zasebno tijelo posebnim zakonom a do sada su dio tih poslova obavljale Hrvatske željeznice. Drugo tijelo je istražno tijelo, to je neovisno nacionalno tijelo nadležno za provođenje istrage ozbiljnih nesreća kao izvanrednih događaja koje su pod određenim okolnostima mogle dovesti do ozbiljnih nesreća. Istražno tijelo osnovat će se unutar Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka a do sada su dio tih poslova obavljale također Hrvatske željeznice. I treće tijelo koje se ovim zakonom predlaže ustanoviti ustanoviti je prijavljeno tijelo kao neovisno nacionalno tijelo nadležno za ocjenu prikladnosti uporabe pojedinih podsustava i opreme na željezničkoj infrastrukturi s aspekta interoperabilnosti. Do sada ti poslovi nisu bili obavljani na taj način u Republici Hrvatskoj. Novina je također koje temeljem ovog zakona uvodi se odnosno provodi se preuzimanje nadležnosti za obavljanje određenih poslova koji su do sada bili u nadležnosti ministarstva nadležnog za promet kao što su obavljanje stručnih ispita, vođenje registara infrastrukture željezničkih vozila, obavljanje tehničkih pregleda željezničkih vozila, izrada propisa koji su bili u djelokrugu rada nacionalne željezničke kompanije itd. Naravno, svi ti navedeni novi poslovi imat će za posljedicu potrebu povećanja administrativnih kapaciteta Uprave željezničkog prometa u resornom ministarstvu kao i ustrojstvo novih već prije spomenutih tijela. Vezano na razlike između prvog i drugog čitanje prvo čitanje provedeno je u prosincu prošle godine. Bila je jedna suštinska primjedba koja je usvojena, primjedba Odbora za zakonodavstvo. Ona se provodi i prožima kroz cijeli prijedlog zakona. U prvom prijedlogu kaznene odredbe bile su dio članka na koji se odnose. U ovom konačnom prijedlogu usvojena je primjedba Odbora za zakonodavstvo pa su kaznene odredbe strukturirane tako da su kao što je i uobičajeno se nalaze na kraju samog zakona a izuzete su iz relevantnih članaka na koje se odnose. Za daljnja pitanja stojim na raspolaganju. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za pomorstvo i veze, uvažena zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. Hvala lijepo. Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora na 63. sjednici održanoj u ožujku 2007. raspravio je Konačni prijedlog Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 602 koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske.

proizišlih iz odredbe Zakona o željeznici kojima se uređuje ustrojstvo željezničkog sustava na načelu razdvajanja prijevoza od infrastrukture, usklađivanje sa odredbama direktive Europske unije o sigurnosti i to u dijelu koji se odnosi na definiranje i uspostavu sustava upravljanja sigurnošću koji udovoljava standardima i zahtjevima Redefiniranje nositelja poslova, sustava odgovornosti i postupaka u slučaju izvanrednih događaja, uspostavu tijela nadležnog za sigurnost, prijavljenog tijela i istražnog tijela, uvjeta za polaganje stručnih ispita te homonizaciju Hrvatske dostavio je odboru na razmatranje njihov prijedlog je nadopuna predmetnog zakona koje je usmeno obrazložio. Na iste očitovao se predstavnik predlagatelja koji je naglasio da većina primjedbi nije elementarni dio ovog zakona već pripada podzakonskim propisima i organizacijskim aktima trgovačkih društava. Nakon provedene rasprave Odbor za pomorstvo, promet i veze većinom glasova, 9 za i 1 suzdržanim odlučio je predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predlagatelji. Eto našla sam za potrebno da kažem nekoliko riječi o Konačnom prijedlogu zakona o sigurnosti u željezničkom prometu i to sa naslova, sa dva, tri naslova odnosno u već nekoliko, u nekoliko navrata dobivala sam sa raznih strana različite primjedbe što na sustav reorganizacije u Hrvatskim željeznicama a koja naravno onda za posljedicu ima i neefikasno odnosno nesigurno djelovanje u Hrvatskim željeznicama. Ja bih se tu osvrnula na one prigovore koje sam najčešće dobivala a odnosili su se u segmentu koji se odnosi na sigurnost. Sigurnost željezničkog prometa ugrožena je kažu do te mjere da izgleda da se samo čeka da se desi neka od većih katastrofa koja bi se s obzirom na posljedice mogle baciti ukupno … /Govornica se ne razumije./ … gospodarstvo Republike Hrvatske na koljena. Kaže: «Uništene su pruge, vagoni, lokomotive, ugled a ono što je najgore često prevozimo i opasne tvari.» Pita se gospodo kako to da rukovodstvo Hrvatskih željeznica ne može spriječiti otuđivanje diesel goriva, maziva, ulja, anti-freez-a, robe iz vagona i tako dalje o čemu je već puno pisano u dosadašnjem tisku, a postoje i zapisnici unutarnje kontrole. Izvor navodi da smo među inima i izgubili i danonoćni prijevoz automobila «Škode» iz razloga što nam se nije više davalo povjerenja. Na HŽ-u je potrebno i to hitno učiniti veliko spremanje i čišćenje jer napore koje čini Vlada Hrvatske neće dati nikakve rezultate zbog velikog stupnja neznanja nažalost i namjerno Kako protumačiti da smo kupili, to je pismo iz 2004. godine 274 službenih skupocjenih automobila. Tu autor navodi o šoferima, kasko cestarinama i tako drugo. Na drugoj strani dijelovi za lokomotive su zbog neplaćenih carina ostajali više godina na carinama. Vrhunac svega je da smo već i prije imali previše službenih automobila. Međutim željezničke pruge i vagoni širom Hrvatskih željeznica zjape često puta prazni, kao aveti. Kamioni i šleperi tzv. ekološki zagađivači u međuvremenu nam već pored uništenih cesta uništavaju skupocjene novoizgrađene auto-ceste. Poznato je koliko kilometara mogu prevoziti kamioni. Recimo u Austriji, Njemačkoj, Sloveniji i Italiji. No nažalost kod nas se zbog gužva na prometnicama, prava je umjetnost voziti osobni automobil a kako ne bi … Posljednjih desetak godina u HŽ-u promijenilo se više od 10-tak direktora bez ikakvih rezultata već naprotiv dok u očima stranih željezničkih uprava izgledamo neozbiljno, bolje rečeno žalosno. Hrvatske željeznice je od dana 90, od 1992. godine primljena u ravnopravno članstvo UIC-a sa sjedištem u Parizu. Isto obvezuje da se mora poštivati određene norme i pravila ponašanja koji su izgleda za razne moćnike u HŽ-u još uvijek samo «daleka obala». Hrvatske željeznice dobile su i jamstvo od Vlade Republike Hrvatske za međunarodne kredite. Euro firma «Tisen» i tako dalje za redovan popravak teretnih vagona a da isti izlazi iz većine radionica sa takvom, u takvom tehničkom stanju da mnogi od njih ugrožavaju sigurnost željezničkog prometa. Što reći na to da su Hrvatske željeznice što prodale, što iskasirale više od dvije hiljade teretnih vagona a da pri tome nismo iako je bilo pismeno naređeno skinuli skupe unificirane rezervne dijelove kojih na terenu nemamo ili pak iste kupujemo nove za skupe novce. Dakle iz svih ovih pisama, ima ih dakako nekoliko proizlazi uglavnom da se bez obzira na sve restrukturacije koje su se radile u okviru Hrvatskih željeuznica da još uvijek u Hrvatskim željeznicama imamo zaposleno otprilie cirka 14 tisuća ljudi i da pored svega toga što veliki broj ljudi radi u tim željeznicama pored svega toga postoje veliki broj prekovremenih sati. Za običnog čovjeka, moram priznati i za mene koja sam si malo dala više truda da ovo, da se pozabavim ovom temom dosta mi je nejasno kako to da cijelo vrijeme govorimo o tome kako u Hrvatskim željeznicama imamo zaposlene preveliki broj ljudi i kako želimo da se to u manje firme. Da se napravi neki «out sourcing» usluge i tako dalje. A da u isto vrijeme plaćamo odnosno posebno plaćamo toliku količinu prekovremenih sati. To može govoriti samo o nečemu. Da one ljude koje imamo zaposlene u Željeznicama rade i koriste se u one poslove koji nisu proizvodni poslovi. Dakle administracija i birokracija. Restrukturiranje upravo znači smanjivanje osoblja na onim poslovima koji su skupi i neprofitabilni «vis avis» onih poslova koji su zaista potrebni i nužni da bi se mogli obavljati. Rješenje dakako nije u potpisivanju naloga za prekovremene sate što je često puta šifra za dodatno plaćanje raznim djelatnicima koje želimo zadržati nego je šifra u tome da se ta restrukturacija zaista i provede. I moram priznati da to također utječe na svoj način i na sigurnost u prometu. Dodatno bih se osvrnula i na navode iz ovog teksta koji su se, koji se odnose na otuđivanje imovine. Naime kaže: Danonoćno se otuđuju u ogromnim količinama diesel gorivo iz manevarki diesel lokomotiva i diesel motornih vlakova. Nadalje otuđuje se anti-freez gdje nesavjesni djelatnici u redu čekaju sa kanistrima kod ispumpavanja istog iz velikih bačava. Motorno ulje pored automobila odgovora i traktorima i ostalim diesel vozilima. Dolazi vrijeme proljetne sjetve te će se u ogromnim količinama otuđivanje … /Govornica se ne razumije./ … što je vidljivo po tragovima ostataka iste po postajama širokim, i širom HŽ-a te nedostatak sadržaja kod istovara i na HŽ-u i u susjednim željezničkim upravama. Ispuštanjem sadržaja na primjer … /Govornica se ne razumije./ … i žitarica ne oštećuje se plombiranje vagona u većini slučajeva jer je malo dovoljno da se isti sadržaj ispusti a da se ne ošteti plomba. A kod ponovnog zatvaranja više nije moguće posve zatvoriti polugu zbog zadržavanja sadržaja. Vrhunac svega je što se otuđuje pored ostalog i roba iz zatvorenih vagona. Zagrijavanje plombi ili određenim pomagalima iste se može otvoriti i ponovo staviti u funkciju. Plombe se mogu od određenih postaja i nabaviti i u originalu, zanimljivo. Iste se mogu i prerezati sa specijalnim ljepilom i ponovo spojiti. Napominjemo da se radi o jednom dijelu istih djelatnika HŽ-a a kategorički tvrdim da se iz iste negativnosti znaju i odgovorni rukovodioci. I da je jedan dio i njih umiješan u gore navedeno. Zato okrivljivanje teških krađa pored počinitelja predlažemo i sankcioniranje i prekid radnog ugovora odnosno obaveze i odgovornog rukovodioca te postaje treba primjereno kazniti. Putnici sa prolazećih vlakova i danju i noću uočavaju navedene negativnosti jer su već i oni naviknuti na kriminal koji odgovorni u HŽ-u a i u MUP-u iz njih proizlazi iz razloga mogu ili jednostavno ne žele spriječiti. Nije nam jasno što rade odgovorni rukovodioci svih branši. Radi tih i ostalih negativnih radnji stvara se veoma ružna slika za cijele, sveukupno željezničarsko osoblje. to su dva segmenta o kojima mislim do sada nismo progovorili. Više puta su dolazile primjedbe sa raznih strana. Više puta se pisalo po novinama. I ono što, gdje neposredno to utječe na sigurnost prometa možda će biti najrazvidnije u dijelu koji se odnosi u pismu kojeg sam dobila, a odnosi se na zamjenu papučica na kočnim sustavima. U cilju smanjena troškova održavanja putničkih i teretnih vagona potrebno je sa svih vagona na kojima se obavlja redovni popravak demontirane kočne papučice izmjeriti. Ukoliko je debljina kočne papučice 20 milimetar i više isto je potrebno označiti i deponirati za to određeno mjesto. Ovlašteni predstavnik HŽ-a će takve kočne papuče pregledati i sa predstavnikom radionice napraviti zapisnik. Naime što želim reći? Učestale promjene tih kočnih papučica očito idu nekome u prilog. I sada možda da dođemo na ono zbog čega su mi se uostalom i obratili iz odjela koji se zove tehnički pregled vagona vozila, oni zadnjom rekonstrukcijom, odnosno zadnjoj reorganizacijom unutar HŽ-a su iz jedne nazovimo posebne jedinice kao služba pregledavača vagona prebačenu u tzv. službu cargo, dakle prijevoznike, Mene uvjeravaju, a nemam razloga da to posumnjam, da u zemljama koje nas okružuju, a to je u Austriji, Italiji i Njemačkoj da su takvi pregledavači u posebnim jedinicama, jer što bi logika govorila ako oni moraju restriktivnim mjerama ići da bi se neko vozilo isključilo iz prijevoza onda dakako ne mogu biti organizaciono u istom, u istoj organizaciji u kojoj se sam prijevoz obavlja, pogotovo ne ako je glavni upravitelj te poslovne jedinice onaj koji se bavi prijevozom. To bi bilo po principu kadija sudi, kadija tuži. I bilo bi dakao logično da oni koji obavljaju neke preglede, recimo inspekcijske preglede ili nešto tome slično se nalaze u nečemu što je nezavisno. Osobno mislim da možda nije čak dobro rješenje da se uopće nalaze unutar HŽ-a jer bila bi dosta velika logika kada bi takvi pregledi bili izvan i kada bi to bilo neko tijelo koje je potpuno nezavisno jer bi tada naravno utjecaj i upliv na selektivnu promjenu mišljenja bio puno manji. logika stvari navodi da mi se ne čini sretno rješenje da se to nalazi u okviru poslovne jedinice prijevoznika. Iako sam čula i neke druge argumente o tome da se tu ne radi o pravnim inspekcijskim pregledima već da se tu radi o samo neposrednom tehničkom pregledu u okviru kojeg se mogu napraviti puno brzih ad hoc popravaka od promjena nekakvih sijalica, nekih manjih situacija koje bi u takvim slučajevima ustvari olakšavaju prijevozniku da ostavi u pogonu sam vagon i ne treba ga stavljati na čekanje, odnosno da se stavi na stranu u vožnji i da se može osigurati taj popravak. Naravno nedovoljno upućena u samu strukturu tog posla ne mogu arbitrirati i ne mogu reći što je bolje i što je lošije. Međutim ipak bi predlagatelja zamolila da još jedanput vrlo vrlo savjesno ispita sve prednosti i nedostatke ovog rješenja, odnosno da se iznađe način u dugoročnom smislu da se upravo sve službe koje se odnose na inspekcijske preglede, jer danas inspekcije uglavnom pregledavaju ono što su već neki pregledali, da se organizira organizira izvan HŽ-a, dakle da se posao, rad u HŽ-u pregledava od nekoga tko nije pod istom upravom po koju kontrolu i kojom upravlja direktor HŽ-a. Eto, otprilike to je ono što sam htjela danas reći. Dakle nemojmo više glavu gurati u pijesak pred saznanjima, pred općim saznanjima da su krađe u HŽ-u ogromne. Stavite to pod kontrolu. Uvedite hijerarhiju po principu piramide, znači da se rukovodioci, da su rukovodioci odgovorni za svoje ljude ispod sebe. Smijenite ih po potrebni. Ali nemojte dozvoljavati da se otuđuje imovina. To je jedno. A drugo, porazmislite da ta sigurnost vagona, odnosno vozila na prugama uz naravno pruge ovisi i o onim neposrednim pregledavačima, odnosno ovisi o inspekcijama koje moraju biti nezavisne. A na kraju krajeva samim ulaskom u Europsku uniju to nam je od sve većeg značaja. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici bilo je puno primjedbi nakon ove prve rasprave pa sam odlučio dati odgovore, nadam se da će, da ću moći odgovoriti na većinu iznesenih primjedbi. Krenut ću redom od, naime vezano na primjedbu o učestalim krađama u Hrvatskim željeznicama moram demantirati tvrdnju da se ništa ne čini po tom ozbiljnom pitanju i ozbiljnom problemu. Činjenica jest sljedeća. U protekle dvije godine preko 20 ljudi dobilo je izvanredne otkaze zbog utvrđenih takvih kaznenih odnosno krađa, ne znam kako bih okvalificirao, kako su kvalificirani s obzirom na vrijednost. 20-ak je ljudi u posljednje dvije godine, što bi mogli reći gotovo mjesečno pa jedno je uhvaćeno, procesuirano i otpremljeno iz Hrvatskih željeznica. Naravno tu nisu uračunati procesi koji su u tijeku koji još nisu rezultirali konačnim pravorijekom. I naravno svjesni kao i u svakom drugom velikom sustavu gdje radi veliki broj ljudi, gdje se dolazi u kontakt sa materijalnim dobrima koji se mogu lako unovčiti, svjesni u potpunosti činjenice i daljnjeg i pojačanog opreza i posvećivanja pažnje upravo ovom učestalom problemu. Pa vam tako mogu i reći iz prve ruke da je i Nadzorni odbor vuče vlakova, dakle jedno od 4 društva nastalih podjelom Hrvatskih željeznica na svojoj prvoj sjednici održanoj prije mjesec dana zaključio da posebno ovu problematiku posebno obrađivati i da će osim pojačane suradnje sa policijom, sa internim kontrolama i nadzorima prionuti isto tako i mogućim tehničkim rješenjima koje bi onemogućavale otuđenje posebno goriva na Hrvatskim željeznicama. Što se tiče daljnjih primjedbi o tome da su lokomotive bez rezervnih dijelova, da ima puno automobila ja mogu jedino reći da ni jedno vozile koje ne odgovara 100% svojoj ispravnosti ne može prometovati u javnom prometu, tako ni lokomotive, tako ni vagoni. S obzirom da nije bilo nikakvih zastoja u željezničkom prometu prouzrokovanih eventualnim kvarovima, možemo reći zapravo da je to pokazatelj da tako situacija baš kritična nije bila. Moguće je da je neki dio nekad kasnio, međutim definitivno vidimo da se željeznički promet redovito obavlja što dokazuje da takvih situacija, da one nisu u tolikoj mjeri izražene da bi dovele u bilo kom obliku i ugrožavale redovitost obavljanja željezničkog bilo teretnog, bilo putničkog prometa. Što se tiče kamiona na cestama i priče o tome da su željeznice ekološke naravno što je točno, moram napomenuti da je od prošle jeseni po prvi puta u povijesti hrvatskih željeznica napravio se jedan značajan korak dovršenjem kombiniranog terminala u Spačvi, napravljene su pretpostavke za započinjanje prometovanja prvog kombiniranog intermodelnog prijevoza između Spačve na istoku Hrvatske i Ljubljane, dakle mogućnost koju imaju kamionski prijevoznici i koja će se kombiniranom politikom dozvola prema zemljama istočno od hrvatske i postojanjem ove linije uskoro dovesti u rentabilnost, za sada to nije slučaj i kamionski prijevoznici uglavnom to ne žele koristi premda su cijene identične, dakle ekonomski troškovi korištenja samog vlaka su identični troškovima korištenja zbroju ukupnih troškova koje imaju redovitim cestovnim putem. Dalje restrukturiranje da je potrebno to je točno naravno. Restrukturiranje se dakako i provodi. Možemo u trećoj, na kraju treće godine mandata, ustvari na početku četvrte reći da možemo pokazati i matematički dokazati evidentne rezultate tog procesa restrukturiranja. Kako je prošle godine to restrukturiranje rezultiralo sa 501 manjim brojem zaposlenih u Hrvatskim željeznicama, godinu dana prije sa 560, 560-tak, svi su ljudi naravno uz poticane otpremnine i dobrovoljno sklopili ugovore sa Hrvatskim željeznicama i tako direktno se postigla situacija gdje se produktivnost Hrvatskih željeznica podigla naravno uz racionalizaciju na ostalim područjima, ali ovo je definitivno najviše doprinijelo dizanju produktivnosti, odnosno u željeznicama to velimo mjerimo točno egzaktnim pokazateljem tzv. radnim omjerom koji je prije dvije godine bio 243, na koncu 2005. on je sveden na 2010., na koncu prošle godine na 190, a cilj za 2007. godine je 170. Taj Taj proces provodi se uz suglasnosti i u partnerstvu sa Svjetskom bankom u okviru PAL2, zajma za restrukturiranje u koji su uključeni i Hrvatske željeznice i koji evidentno daje rezultate. Moram ovdje povući i paralelu o rezultatima nekih prijašnjih neuspjelih restrukturiranja pa tako istaknuti da je u razdoblju od 2001. do 2003. također za poticanje otpremnine potrošeno 350 milijuna kuna, rezultat usporedivši ta dva razdoblja u kojem je potrošeno 350 milijuna kuna bio je 800 ljudi više zaposlenih u sustavu Hrvatskih željeznica sa 22 tisuće na približno na 22.800. Dakle bilo je procesa restrukturiranja koji nisu dali svoju svrhu, dapače ima i procesa restrukturiranja koji daju svoju punu svrhu i svoj rezultat koje sam upravo argumentirao sa ovih nekoliko brojki. Što se tiče problema pregledača vagona moram ovdje demantirati da postoji situacija kada jesu pregledači vagona u okviru ministarstva. Nije nam poznata takva situacija u ministarstvu, zaista bi sa dužnom pažnjom razmotrili bilo koji primjer u svijetu gdje bi pregledači vagona, dakle ljudi koji da su zapravo u funkciji preventive operatora, zaposlenici tijela državne uprave. Ja duboko sumnjam da to negdje postoji, moguće da ste dobili pogrešnu informaciju i naravno to nije ni slučaj u Hrvatskim željeznicama. I po starom ustrojstvu i po novom ustrojstvu predloženo je i usvojeno da služba tehničkog pregleda vagona bude u sklopu operatora a sukladno zaključku ako se ne varam Odbora za, matičnog odbora, također je napravljena i savjetovanje, konzultacije još jedanputa i sa socijalnim partnerima po tom pitanju, pa evo tako mogu i dvije rečenice očitovanja dominantnog sindikata, dakle sindikata tehničkog pregleda vagona i vlakova od prije tri dana citirati ovdje i reći da, dakle citiram: "iskustva drugih željezničkih uprava govore nam da smo u kreiranju odluke o pozicioniranju tehničkog pregleda vozila jedinstvenog i cjelovitog bili apsolutno u pravu kada smo donijeli odluku o pozicioniranju u HŽ Kargu d.o.o. gdje se i obavlja rad TPV-a u 70%-tnom obimu. Pružanje usluga HŽ putnički, pardon to je greška. Pružanje usluga HŽ putnička d.o.o. radnika TPV-a zatvara se i financira konstrukcija troškova udjela tehničkih pregledača vagona. Evo toliko u ovom obraćanju. Hvala lijepo. izletili vagoni su na vlak koji je išao za Rijeku. Naime tom prilikom je utvrđeno da je izostao kočni sustav na lokomotivi i da se kočilo sa vagonima i da je uslijed, odnosno da je uslijed lošeg kočnog sustava došlo do te nesreće. Dakle nisam baš tako sigurna da su stvari baš tako tehnički briljantne na našim prugama pa bi zbog toga molila, to je samo jedan šlagvord da o tome dobro porazmislite. Dakle ne trebamo čekati nesreću da nas ona uvjeri da nešto nije dobro. I drugi ispravak ne znam možda ste me krivo shvatili. Ja nisam govorila o pregledu vozila, teretnih vučnih vozila, odnosno vagona da bi se taj pregled napravio izvan HŽ-a. Ja sam rekla da je moguće napraviti tehnički pregled da budu izvan HŽ-a, nisam pritom mislila da budu pri ministarstvu da se razumijemo, ali sam stavila u pitanje da li je moguće da se nalaze u okviru one organizacione jedinice koju oni ujedno i pregledavaju. Mislim da je dosadašnji sustav bio bolji. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Klub Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi zastupnik Ivan Vučić. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče sa kolegicama i kolegama, kolege i kolegice. Pred nama je Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu po drugi put i poslije rasprave gospođe Alenke, oni stari željezničari, a ja sam proveo na željeznici 30 godina, evo bez obzira na broj zaposlenih ja bih je ipak malo zaposlio na željeznici jer je ušla u struku, ajmo reći koju i toliko ne razumije, prije svoje rasprave ću reći par riječi u slobodnom terminu da su željezničari nečasni ljudi, da je tamo većina lopova što svakako ne stoji. tisuća ljudi. Gospođa Alenka '90. godine na Hrvatskim željeznicama ili ŽDP-u Zagreb je radila 41 tisuća 220 ljudi i restrukturiranje sve ovo vrijeme bez obzira da li na ovu Vladu ili bivšu Vladu se na Hrvatskim željeznicama provodi, ali Hrvatske željeznice su toliko osjetljivo pitanje pa bilo koja Vlada i za gospodarstvo Hrvatske i općenito, a one su i u sustavu međunarodnog prijevoza pa je svakako restrukturiranje jako teško provesti. Vi ste tu rekli da prekovremeni rad na Hrvatskim željeznicama se ne smanjuje, to je sustav u kojem je naprosto nemoguće izvesti prekovremeni rad. Da li treba težiti njegovom smanjenju? Svakako da treba, ali iz strukture prekovremenog rada vidi se da je u prekovremeni rad u prvom redu prekovremeno radi izvršno osoblje, dakle prometnici vlakova, prije svega strojno osoblje, kondukteri, vlakopratnja što je nemoguće ako čovjeku istekne smjena u Slavonskom Brodu, a on je iz Rijeke, on se mora vratiti u svoju matičnu jedinicu što mu ide u prekovremeni rad, ali mu ne ide u stvarni rad i upravljanje vučnim vozilom ili rad tamo i to je naprosto nemoguće. Rekli ste da se otuđuje motorno ulje, da to ulje paše za traktore i tako. Nije istina. Naše lokomotive na Hrvatskim željeznicama, dizel lokomotive su američke proizvodnje i one troše američko ulje do '90. godine, poslije '90. godine troše motorno ulje Ilalokomol 40 i koje ne odgovara ni jednom drugom prijevoznom sredstvu jer unutra ima previše nekih supstanci i onaj tko to upotrebljava sigurno će uništiti ili svoj traktor ili svoje vozilo tako da nemojmo baratati sa nečim čime zaista nije istina, a prikazujemo ljude kao nekakve ajmo reći nemoralne osobe. Rekli ste u nečijem je interesu da se kočione papuče mijenjaju. Pa svakako da je u nečijem interesu i da se troše kočione papuče. Postoji zakon, pravilnik i na željeznici ima negdje oko 98 pravilnika uz ovaj Zakon koji mi donosimo o sigurnosti željezničkog prometa i koji to reguliraju, ispod koje debljine se mora mijenjati kočiona papuča, a ono što ste vi rekli da je netko dao nalog jedan rukovodioc da se kočione papuče koje nisu istrošene do ispod 20 milimetara moraju deponirati. Ja mislim da je to samo prilog štednji, jer se te kočione papuče mogu upotrijebiti i dalje na nekom drugom vučnom vozilu ili na vagonu, a ja se sjećam '90. godine, 90-tih godina kada je Hrvatska postala samostalna, kada nismo imali kočionih papuča, kada smo skidali stare papuče sa jedne lokomotive na drugi, sa vagona koji su deponirani po željezničkim stanicama i vozili po tim starim papučama, a Hrvatske željeznice sve to vrijeme od '90. hvala Bogu i svih ratnih godina nisu stale. Tako da pregledači kola ni u jednom željezničkom sustavu u Europi koje ja poznajem nisu van sustava Hrvatskih željeznica, to su jednostavno su jednostavno djelatnici koji podliježu i liječničkom pregledu i stručnom usavršavanju i ako ste gledali i željeznicu u Italiji i u Austriji vidite svagdje pregledača kola sa čekićem. Na svu sreću toga je manje jer se kočione papuče sve više povlače iz upotrebe, a idu kočenje diskom, elektrodinamička kočnica i tako. Izvrtavanje vlaka koje ste vi spomenuli prema Rijeci nije uzrok kvar kočnice kočnice na lokomotivi, jer lokomotiva se samo u krajnjem slučaju računa u stvarno kočeno bruto, računaju se vagoni u potrebno i stvarno kočeno bruto, kočiona snaga lokomotive se računa samo ukoliko nema potrebnog kočionog bruta da pokriva stvarno kočiono bruto za izračunavanje potrebnog kočionog bruta za spuštanje jednog vlaka, a prema Rijeci ja vam kažem nije lako spustiti vlak. Preko 25 promila je pad, a težina i vlaka su i 2 tisuće tona i dužine 500 metara. Što se tiče krađe na vlakovima, ona se događaju, događaju se svugdje u svijetu, ali najmanje od željezničkog osoblja. Danas u Hrvatskim željeznicama i prije na Jugoslavenskim željeznicama prometuju vlakovi ovisno o dužini kolodvora na koje mogu i preko 500, 600 i do 650 metara i vi zamislite jednog čovjeka na vlaku, na lokomotivi, na vlaku 650 metara, a šta se na 650 metara događa u mraku negdje drugdje na nekom vagonu. To je naprosto nešto što željezničari i željeznički djelatnici bilo na stanicama ili na vučnim vozilima ne mogu spriječiti, ali zajedno sa policijom svakako trebamo težiti da toga bude što manje. Evo ja ću sad nekoliko riječi reći i ispred kluba o stvarno ovom Zakonu o sigurnosti u željezničkom prometu. U Republici Hrvatskoj ovog časa je područje željezničkog prometa uređeno Zakonom o sigurnosti u željezničkom prometu donesenom 1992. godine, izmjene '93. i i 2004. godine. Važećim Zakonom o sigurnosti u željezničkom prometu kao i podzakonskim propisima donesen je na temelju tog Zakona te aktima Hrvatskih željeznica propisani su uvjeti, način za sigurno, uredno i nesmetano obavljanje željezničkog prometa. Temeljem obveza usklađenja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnim stečevinama Europske unije prema SSP-u i nacionalnom planu programu EU-a iz 2006. godine izrađen je novi Prijedlog Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu. teksta novog Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu usklađen je sa novim domaćim zakonskim i podzakonskim rješenjima u području željeznice te sekundarnim izvorima prava Europske unije. U Zakon su ugrađeni dijelovi materijalnih odredbi, direktiva o sigurnosti u željezničkom prometu kao i obje direktive o interabilnosti sustava željeznice sa pruga velikih brzina i konvencijalne pruge. Donošenjem ovog Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu prije svega je izvršeno redefiniranje i usklađenje prava i obaveza subjekata na području željeznica proizašlih iz načela razdvajanja prijevoza od infrastrukture prema Zakona o željeznici. U dijelu koji se odnosi na definiranje i uspostavu sustava upravljanja sigurnošću, ovim Zakonom se udovoljava smjernicama Europske unije kroz redefiniranje nositelja poslova, sustava odgovornosti i postupka u slučaju izvanrednih događaja. Zakonom je temeljem direktiva EU predviđeno ustrojavanje tri tijela, tijelo nadležno za sigurnost, istražno tijelo i prijavljeno tijelo. Novine koje uvodi ovaj Zakon temeljem direktiva EU-a su preuzimanje nadležnosti za obavljanje određenih poslova koji do sada nisu bili u nadležnosti ministarstva nadležnog za promet kao što je obavljanje stručnih ispita, vođenje registra infrastrukture i željezničkih vozila, obavljanje tehničkih pregleda željezničkih vozila, izradu propisa koji su bili u djelokrugu rada nacionalne željezničke kompanije itd. Svi navedeni novi poslovi imat će za posljedicu potrebu povećanja administrativnih kapaciteta kapaciteta uprave željezničkog prometa u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka. Donošenjem ovog zakona stvorit će se zakonodavne, institucionalne, funkcionalne pretpostavke za usklađivanje organizacijske i tehničke strukture sigurnosti željezničkog prometa i željezničkog sustava u cjelini, u Republici Hrvatskoj sa sekundarnim pravima, propisima Europske unije u kojima se regulira područje sigurnosti i željezničkog prometa kroz definiranje odgovornosti između sudionika u željezničkom prometu. Ustrojavanjem ranije navedenih tijela ostvarit će se veći stupanj sigurnosti i time lakši pristup tržišta željezničkog prijevoza Hvala lijepa. Ispravila bi netočni navod kolege kad mi je rekao da sam ja za željezničare rekla da su nečasni ljudi. Daleko od toga da su oni nečasni ljudi. Ja sam samo govorila o tome da su krađe vrlo učestale do te mjere da iz napomene nekih ljudi sam dobila informaciju da željezničari na posao odlaze sa praznim rezervoarima kako bi iste na licu mjesta mogli napuniti. Naime, strah ih je voziti karnistre u prtljažniku. Isto tako što se tiče kočionih papučica i njihovih mijenjanja. Dakako da ih je potrebno mijenjati. Samo je pitanje da li se one mijenjaju i kojom se one učestalošću mijenjaju. Naime, ako se koči čitavo vrijeme sa tim papučicama i ako kočenje ide samo na vagone, onda je njihovo trošenje znatno veće. u tom kontekstu sam dala napomenu. Hvala lijepo. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, članovi Vlade, kolegice i kolege. Ja neću tako stručno govoriti kao kolega Vučić koji je radni vijek proveo na željeznici. Ali reći ću da poprilično toga znam o željeznici. Nažalost, interes o ovom zakonu ili o ovom problemu možda je najbolje vidljiv i o vremenu kad raspravljamo i koliko nas je ovdje u ovoj sabornici. Ovo je drugi puta da u relativno kratkom vremenskom periodu raspravljamo o ovom zakonu. Naime, 13. prosinca otprilike, u ovako istim ambijentalnim uvjetima smo raspravili na prvom čitanju, to je bilo na 23. sjednici, raspravili o zakonu koji ćemo vrlo izvjesno već sutra usvojiti. Nažalost, usvojit ćemo zakon koji evo, najbolje je vidljivo ponovo zadovoljava formu ali ne i sadržaj. Da je ovo vrlo bitan zakon vidljivo je i iz samog obrazloženja razloga zbog kojih se ovaj zakon i donosi. Pa između ostalog predlagatelj obrazlažući razloge kaže sljedeće: Republika Hrvatska prometno čini integralni dio Europe i kao takva ima značajnu ulogu u funkcioniranju europskih i svjetskih prometnih tokova što na izvjestan način određuje i razvojne potrebe Republike Hrvatske u području prometa, prije svega …/Govornik se ne razumije./… prometa kao jedne od okosnica ukupnog gospodarskog i društvenog napretka države. Strateški cilj ovog zakona je povezivanje sa europskim okruženjem i uključivanje u europske integracije. U zemljama članicama Europske unije, Republika Hrvatska intenzivno poduzima mjere za pridruživanje Europskoj uniji kao punopravna članica. Željeznica doživljava svojevrsni preporod. Sve je prisutnija tendencija da prijevozne potrebe zadovoljava ekološki prihvatljive te energetski jeftinije i ekonomičnije prometne grane a u čemu prednjači upravo željeznica koja bilježi značajan porast putničkog i teretnog prijevoza u Europskoj uniji. Usmjerenost na tržište i konkurentske odnose na profitabilnost kao poslovnu osnovu te na modernizaciju i razvoj kao neizbježan je preduvjet za konkretnu željezničkog prometa, polazne su osnove za kreiranje poslovne politike svih željeznica u zemljama članicama te zemljama kandidatima za ulazak u Europsku uniju, u kojima je i Hrvatska. Nažalost, reći ću da sve ovo možda i stoji i za neke druge zemlje ali za Republiku Hrvatsku nažalost ne, jer je očito da je voljom ove vlasti u značaju zaustavljen rast i razvoj Hrvatske željeznice, pa na taj način i onemogućeno sve ovo što predlagatelj u ovom zakonu kao bitan razlog i naglašava. Ovim Zakonom o sigurnosti u željezničkom prometu kaže predlagatelj, da je prije svega izvršeno redefiniranje i usklađivanje prava i obaveza subjekata na području željeznice proizašlih iz odredaba Zakona o željeznici, a kojima se uređuje ustrojstvo željezničkog sustava na načelu razdvajanja prijevoza od infrastrukture, usklađuje sa odredbama i direktivama Europske unije o sigurnosti i to u djelu koji se odnosi na definiranje i uspostavu sustava upravljana sigurnošću koji udovoljava standardima i zahtjevima Europske unije. Redefiniranje nositelja poslova, sustav odgovornosti i postupaka u slučaju izvanrednih događaja, uspostavu tijela nadležnog za sigurnost, prijavljenog tijela, istražnog tijela, uvjeta za polaganje stručnih ispita, te harmonizaciju domaćeg željezničkog sustava sa zahtjevima interoperabilnosti mreža Klub SDP-a naravno podržava sve moguće integracije pa tako i integracije u okviru željeznica. To je neminovnost. Ali isto tako ističemo da ovim zakonom neupitno u inferioran položaj dovodimo sve domaće operatere čiji preustroj temeljem Zakona o željeznici nažalost, još uvijek nije niti kvalitetno pokrenut. A napose nije kvalitetno zaživio. Ja neću govoriti o različitim konceptima koje smo imali u prošloj Vladi i u sadašnjoj. O tome smo već puno govorili. Naročito kada smo donosili Zakon o željeznicama. Ali sigurno je da nećemo ispuniti uvjete koji su navedeni u mnogim člancima ovoga zakona, a primarno koji se iščitava iz članka 1. u kojem u kojem stoji, da se ovim zakonom, uređuju se uvjeti i način za sigurno, uredno, redovito i nesmetano obavljanje željezničkog prometa i funkcioniranje željezničkog sustava u cjelini, kao i nadležnost tijela zadužen za provođenje i nadzor nad njegovom provedbom. Naime, starost voznog parka naših operatera, carga koji je 26 godina dakle, naših vagona 26 godina, lokomotiva ako se ne varam dvadeset zaustavljena proizvodnja novih vagona ili temeljem prethodnih planova ako se ne varam trebalo do 2008. proizvesti 670 vagona. Prema zadnjim informacijama iz "Đure Đakovića" i specijalnih vozila ovih dana će biti isporučen 900. vagon. Dakle, gotovo polovica manje novih vagona no što je objektivna potreba bila u ovom vremenskom periodu a sa tim vagonima i sa starim lokomotivama, starim vagonima sigurno niti je sustav siguran niti je redovit a niti je financijski moguće dovesti ih u ravnopravan položaj sa ostalim operaterima. Neupitno je da ovaj zakon ide znatno iznad ili ispred vremena, ili bolje rečeno nažalost nema upora u realnom životu. Pa se postavlja osnovno pitanje zbog čega se ili zbog koga se donosi ovaj zakon. Zbog Europske unije ili zbog nas samih? Stav SDP-a je vrlo jasan. Mi ne ulazimo u Europu da bismo bili samo jedna od članica Europe već da bi se u Europi ugodno osjećali i da bismo ušli moramo napraviti sve kvalitetne pretpostavke da pripravni uđemo u ovu veliku integraciju. Da je ovaj zakon pisan za potrebe Europske unije najbolje se vidi iz pojedinih članaka ovoga zakona, bolje rečeno u prijelaznim i završnim odredbama u kojem između ostalog stoji da će da će ministar donijeti podzakonske akte u roku od šest mjeseci, u roku od godine dana, u roku od dvije godine, u roku od tri godine, odnosno najkasnije do prijema Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, članak 99. ovoga zakona. najbolje ili preko kojeg ću najbolje oslikati realno stanje stvari kaže se da križanje željezničke pruge i ceste ne smije biti u istoj razini u slijedećim slučajevima: na križanju željezničke pruge i auto-ceste, na križanju željezničke pruge od značaja za međunarodni promet i državne ceste itd. Ali isto tako, ne smije biti u razini niti u slučaju ako su …/Govornik se ne razumije./… uvjeti koji se odnose na veliku učestalost željezničkog i cestovnog prometa, specifične mjesne prilike ili druge razloge koji utječu na prometnu sigurnost. Ja ću vam reći, samo na području Brodsko-posavske županije kroz koju magistralna prolazi cijelom svojom dužinom imamo pet državnih, županijskih i tri lokalne ceste koje su u nivou. Veliki broj nerazvrstanih cesta. Pa se postavljaj osnovno pitanje ako nismo uspjeli do sada riješiti ovaj problem pa kada ćemo ga riješiti. i sedam putna prijelaza su nedovoljno zaštićeni. Riječ je samo o signalnim uređajima, dakle nema rampi ili polu rampi. Naravno, i to me kao i moj klub uvjerava da ovaj zakon ima za cilj stvoriti samo formalnu pretpostavku da možemo reći da smo zadovoljili uvjete Europe ili usklađenosti sa zakonima Europe a da život ide sasma drugim tijekom. Mi nismo naravno zadovoljni ovakovim stanjem. Bili bismo kud i kamo zadovoljniji da je obrnut odnos, da imamo kompletno uređene odnose na terenu, da su naši operateri pripravni za žestoku konkurentsku igru bez obzira da li je riječ o cargu, o vuči vlakova, o infrastrukturi i da imamo već sada to zadovoljstvo da postojeće stanje možemo urediti ovim novim zakonom. Završit ću. Neupitno je da je zakon europski, da dobro uređuje mnoga područja, no naše centralno pitanje je samo da li će i kada će on zaživjeti, i da li će se u okviru podzakonskih akata ispoštovati ovo vrijeme koje ovim zakonom predviđamo. Ono je prije svega od životne važnosti za naše operatere, za sve naše gospodarstvenike jer on je tržišno-gospodarski orijentiran, ali isto tako i za sve putnike, dakle za sve građane Republike Hrvatske koji će koristiti usluge Hrvatskih željeznica. Naravno, odgovornost za operacionalizaciju, odgovornost za ovo što proističe iz ovoga zakona i za dovođenje naših operatera u inferioran položaj snosi Vlada odnosno predlagatelj, li je to resorno ministarstvo ili Hrvatske željeznice u cjelini. Mi ćemo podržati ovaj zakon zbog njegove orijentacije, ali ponovo naglašavamo bojazan za vrlo negativne posljedice koje će ovaj zakon svojom provedbom proizvesti. Zahvaljujem. Riječ u ime kluba HSP-a ima uvaženi zastupnik Kovačević. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici Vlade. Glavni cilj donošenja ovoga zakona, odnosno glavna poluga je ta da se krene u program i dinamiku privatizacije ovisnih društava HŽ-a. To je glavni cilj bez obzira šta vi mislili, šta vi tu govorili. Klub HSP-a je došao u posjed koji prije nije znao dokumentacije koja je donesena, znači program i dinamika privatizacije ovisnih društava Hrvatske željeznice još dok je bio d.o.o. Taj program je izradila HŽ a odluku o davanju suglasnosti dao je ministar Kalmeta jedan put kao ministar a drugi put kao predsjednik nadzornog odbora i to je dato 16. veljače 2006. godine gdje je utvrđena dinamika i privatizacija ovih pripadajućih i to vam je temeljnoj funkciji, i to tajite od hrvatske javnosti. počinje se opet krčmiti, i to kažu prema odluci Vlade po starom Zakonu o privatizaciji iako članak 13. govori da treba biti donesen novi Zakon o privatizaciji kad se odnosi na HŽ kao što je donesen za INA-u. A zaključak je ovoga doma da je Vlada bila dužna još do 3. mjeseca 2006. godine pripremiti novi Zakon o privatizaciji. Znači, riječ je samo da su određene nekretnine interesantne kao što je Hotel "Mursa" kao što sam govorio, već se zna tko će dobiti Hotel "Mursa". I sad se ide dalje krčmiti. E, preko ovoga nećemo tako lako prijeći. Znači, ovdje se potiho opet krčmi državnom imovinom, krčmi opet Hrvatski fond za privatizaciju onaj na temelju kojeg je državna revizija utvrdila da je 95,17% provedeno nezakonito. I odluka je znači i Vlade, a odluka je i Kalmete jedanput kao Skupštine a drugi put Kalmete kao Nadzornog odbora, one, a treći put valjda kao ministra. Možda je i on to predložio sve. Znači odluka je da će se to provoditi. Veli: Da će se HŽ ovisno o društvenom svojstvu svoje vlasništvo privatizirati po važećem Zakonu o privatizaciji a prije donošenja posebnog Zakona o privatizacije to i ne mislite, kako je to propisano odredbama članka 13. Zakona o privatizaciji. Da će se HŽ-ova ovisna društva koja namjeravaju privatizirati i izraditi program i dinamiku njihove privatizacije. To je ovo od 16. veljače 2006. godine i da će to raditi ugovor, već su to «bianco» ugovori i odvjetnik Šeparović već hoda okolo da se to potpiše. Normalno tko će zastupati Fond nego pouzdani odvjetnici, odvjetnički ured Šeparović. I sad je tu već napravljen prijedlog ugovora i to će raditi Hrvatski fond za privatizaciju. Pa što nam prodajete maglu ovdje kad dolazite s ovim zakonom? Kad sam vam rekao da će se na kraju i Glavni kolodvor nekome dati i predati, izgleda da ste tako krenuli. Znači sve ove stvari i vrijedne, već ste to počeli krčmiti na području ovih odmarališta koja se nalaze ili recimo u Lovranu. A znamo da su to sve atraktivna odmarališta. I tu su već pogledi bačeni i sad, znači pod krinkom brige o svemu tome vi dolazite s ovim zakonom a temeljni cilj vam je program i dinamika privatizacije ovisnih društava. Zašto Hrvatskome saboru to niste dali? Zašto ne ustrojite tijelo koje će to pratiti? ste, kako se privatizacija do sad provodila u Hrvatskoj? I znamo da su ljudi koji su sudjelovali opet došli u Fond i čak u Hrvatske željeznice jer oni znaju kako se to radi? Normalno pod navodnicima nezakonito. Prema tome Klub HSP-a ne možete podržati ovo unatoč tome da je riječ o Zakonu koji bi neke stvari riješio zato što je on u funkciji On je u funkciji da ono što je vrijedno se izuzme. I to je onaj sistem ko kod javnih velikih kapitalnih investicija. Onda se to ide usitniti. /Govornik se ne razumije./ … 4 društva, pa onda kćeri, pa onda dalje, dalje, dalje, dalje da se ne može uopće pratiti što hoće i kako hoće. Ali budite sigurni da će vas pratiti u stopu. Prema tome zbog toga ne možemo podržati. Mi ćemo interpelacijom vezano za ovo što se radi potiho, iza leđa Hrvatskoga sabora, iza leđa hrvatskih građana. I ovo je stvarno nešto što nisam mogao vjerovati da će tako raditi. Hvala.

o nekretninama tamo smo govorili o pripremi privatizacije. A što se tiče sigurnosti odnosno što se tiče Glavnog kolodvora i njegove prodaje mislim da je puno važnije da prvo što se uostalom i predviđa dovedemo u pitanje sigurnost Željezničkog kolodvora Grada Zagreba bar da ne čekamo novu nesreću da nam vlak iz Beograda dođe sa … /Govornica se ne razumije./ … 100 ljudi pogine na kolodvoru u gradu Zagrebu. Mislim da je važnije da se razmisli o tome kako bi tamo uspostavili bolju sigurnost. Pogotovo što je broj putnika u međuvremenu se u gradu Zagrebu na Željezničkom kolodvoru povećao zbog toga što je ušao u sustav prometa grada Zagreba. Hvala lijepa. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Državni tajnik, U ovom završnom obraćanju dozvolite da se osvrnemo na nekoliko stvari koje su bile istaknute u prijašnjim raspravama. Prije svega gospodin Mato Gavran, uvaženi saborski zastupnik je iznio nekoliko činjenica na koje se želim posebno osvrnuti. Naravno da ne možemo, ne mogu u ime predlagača prihvatiti kvalifikaciju da zakon zadovoljava formu ali ne i sadržaj što je objašnjeno samo samo u prilogu u uvodu zakona što se proizlazi iz cijelog zakona. Ovaj zakon je izrazito sadržajan u svakoj svojoj odredbi. Njime se direktno implementiraju direktive Europske unije u … /Govornik se ne razumije./ … Ukupno 3 direktive. I on je važan, mogu reći esencijalan za budući razvoj Hrvatskih željeznica. Što se tiče trendova koji su spomenuti u toj istoj raspravi na način da je konstatirano da je zaustavljen razvoj Hrvatskih željeznica nekoliko pokazatelja egzaktnih lako provjerljivih iznio sam u prošlom obraćanju. A što se tiče trendova trend je i to da je, bilježimo na Hrvatskim željeznicama porast u preveženim, u pokazateljima za prijevoz i tereta i putnika. Te stope su uglavnom dvoznamenkaste. Nešto više od 10%, konkretno 12% prijevoza tereta prošle godine što naravno jest dobar pokazatelj da se željeznički koridori pa time i željeznički prijevoznici, željeznički operateri polako vraćaju ponovno na one pozicije koje su imali do prekida transporta, tokova transporta roba na ovom području do kojeg je došlo početkom 90-tih godina kada, od kog trenutka se Hrvatske željeznice po količini prevezenih roba nisu oporavile jer je još uvijek to daleko ispod 50-postotnog volumena mjereći u količini prevozenog tereta na koridorima i na prugama koje prelaze preko hrvatskih, hrvatskog teritorija. Što se tiče ulaganja otprilike dvostruko veća su realizirana ulaganja u investicije, u željezničku infrastrukturu u protekle tri godine nego što su bile u istom razdoblju neposredno prije toga. Isto tako konkretnim rezultatima temeljem procesa restrukturiranja godišnje su subvencije za Hrvatske željeznice, subvencije za poslovanje Hrvatskih željeznica manje, prosječno godišnje 250 milijuna kuna, a ta sredstva su uložena u ulaganje u infrastrukturu i u prijevozne kapacitete. Ukupno u 4 godine ta razlika u uštedama s jedne strane, a investiranju u drugu stranu iznosit će gotovo milijardu kuna. Što se tiče izgradnje infrastrukture uskoro će pred ovim Visokim domom biti na raspravi točka koja će se zvati: Usvajanje odnosno nacionalni program izgradnje željezničke infrastrukture. Ključan dokumenat za sljedeće srednjoročno razdoblje u kojem će biti podastrijeno i predloženo približno 15 milijardi kuna novih investicija u infrastrukturu Hrvatskih željeznica naravno koristeći kako domaće tako i ostale izvore financiranja i naravno posebno fondova koji će stajati Hrvatskoj na raspolaganju i koji već sada stoje Hrvatskoj na raspolaganju jer kao što znamo rehabilitacije pruga Vinkovci-Tovarnik radi se otprilike sa 35 postotnim učešćem iz ABE programa i radi se o prvim realiziranim sredstvima bespovratnim Europske unije u Hrvatske željeznice. Točno je da je starost voznog parka, kao što ste naveli 26 godina u vagonima, 28 godina u lokomotivama. Naravno postoje objektivne potrebe, postoje i objektivne mogućnosti. Govorio sam o trendovima uštedama, ulaganjima koja su veća i to je otprilike onaj plafon mogućnosti koji zadovoljava potrebe Hrvatskih željeznica u ovom trenutku i koji omogućava i omogućit i omogućit će opstoj operatora i konkurentnost koridora u budućem liberaliziranom okruženju. Šta se tiče cestovno-prijelaznih, njih ima u Republici Hrvatskoj oko tisuću 580 sveukupno. 1/3 približno je zaštićena željezničko-cestovnim rampama. Međutim indikativno je da se nesreće koje se događaju na hrvatskim željeznicama u najvećem broju, u većini događaju na otvorenim prugama i ljudi stradavaju na otvorenim prugama, više nego na željezničko-cestovnim prijelazima. A još je indikativnije da na željezničko-cestovnim prijelazima pogiba otprilike isti broj ljudi koliko i na mjestima gdje nema željezničko-cestovnog prijelaza zaštićenog rampom naravno. Što naravno samo po sebi govori da se ne može jednostavno adresirati ovaj problem na Hrvatske željeznice ili na spremnost infrastrukture, već prije svega na vozačku kulturu šta je jedan potpuno drugi i zaseban problem u kojeg ovom prilikom ne bih želio ulaziti. Što se tiče primjedbe uvaženog saborskog zastupnika gospodina Kovačevića ja vrlo kratko mogu jednostavno odbiti svaku kvalifikaciju koja je ovdje izrečena. Prije svega iz razloga jer ovo je naravno rasprava o Zakonu o sigurnosti, ovo nije rasprava bila namijenjena privatizaciji za što je potrošeno 100% vremena. Međutim možemo i o tome raspravljati, premda smo o tome raspravljali i prije nekoliko mjeseci prilikom donošenja odluke o skidanju statusa javnog dobra za društva kćeri Hrvatskih željeznica koje idu u privatizaciju. Gospodo, društva kćeri su imovina Hrvatskih željeznica. Hrvatske željeznice strukture uprava, nadzorni i skupština prema hrvatskim zakonima imaju nadležnosti gospodariti svojom imovinom. I ako je slučajno potrebno objasniti mogu ovdje vrlo jednostavno objasniti. Najjednostavniji mogući proces koji je i prepoznat a zove se out soercing kada u poduzeću imate rasadničarstvo, a radi se o željeznicama, kada imate catering, kada imate ugostiteljstvo, kada imate zaštitarske službe, čistačice, imate beskrajno velike puteve procesa donošenja odluka administriranja itd., imate nepotrebne troškove i krenete naravno out soercing. Nastavak procesa započetog prije 6, 7 godina je kada su se djelatnosti koje nisu cord biznis Hrvatskih željeznica izdvojile u zasebna društva je upravo privatizacija tog non cord biznisa. I to i ništa drugo se ne događa u Hrvatskim željeznicama. Privatizacija ovisnih društava je privatizacija non cord biznisa Hrvatskih željeznica, što svaki udžbenik iz ekonomije može potvrditi. I pisat će o njemu sasvim sigurno, samo to treba iščitati i primijeniti. Naravno ne radi se iza leđa ni u kom slučaju. I ne radi se izvan zakona. Radi se 100% unutar zakona. Naravno da treba razlikovati privatizaciju Hrvatskih željeznica od privatizacije ovisnih društava Hrvatskih željeznica. Prema Zakonu o privatizaciji Hrvatske željeznice moraju se privatizirati prema posebnom zakonu, a ovisna društva Hrvatskih željeznica izdvojen non cord biznis Hrvatskih željeznica privatizira se kao što sam ovdje lijepo protumačio, nadam se da je ipak jasno, dovoljno kako i uvaženi zastupnicama tako i zastupnicima tako i hrvatskoj javnosti. Hvala lijepo.

Ne može se provoditi privatizacija po zakonu koji je bio krađa i grabež i vi dalje to radite, unatoč tome što je Hrvatski sabor zadužio Vladu,

Zahvaljujem. Optužite vi za krađu nekoga. Još presudu i evo